Откривам пленарното заседание. Уважаеми дами и господа народни представители, предлагам на вашето внимание следния проект за работна Програма на Народното събрание за времето от 27 до 29 октомври 2010 г., както следва: „1. Законопроект за денонсиране на Споразумението за създаване на Международната организация за развитие на рибарството в Източна и Централна Европа (Еврофиш). Вносител - Министерският съвет. съвет. 2. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни. Вносители - Красимир Ципов, Николай Петков и Цветан Сичанов. Сичанов. 3. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, приет на първо четене на 13 октомври 2010 г. 4. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за фуражите.

Тази точка се предвижда да бъде разгледана в утрешното пленарно заседание като първа - в 9,00 ч. „6. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване. Вносители - Мартин Димитров и Ваньо Шарков. Шарков. 7. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Вносител - Министерският съвет. 8. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, приет на първо четене на 15 юли 2010 г. 9. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България. Вносител - Министерски съвет. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, приет на първо четене на 8 октомври 2010 г. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията. Вносители - Тунчер Кърджалиев и Четин Казак, 3 септември 2010 г. 12. Парламентарен контрол” - на 29 октомври, петък, с начален час - 9,00 Поради многото постъпили въпроси и питания до момента са ни необходими над пет часа време за отговор. Заради това, след обсъждане на Председателския съвет, взехме решение и ви предлагаме петък да бъде изцяло посветен на парламентарен контрол. Подлагам на гласуване предложения ви проект за Програма за работата на Народното събрание за периода 27-29 октомври 2010 г.

Постъпили са предложения с правно основание чл. 43, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за включване в дневния ред, както следва: Първото по време предложение е на народните представители Яне Янев, Георги Терзийски и Емил Василев, които предлагат на основание чл. 99 от Правилника да се проведе изслушване на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов относно злоупотреба със служебно положение във връзка със задържането на журналисти от в. „Галерия” и публичната информация за незаконно използване на специални разузнавателни средства срещу журналисти и политически опоненти на вътрешния министър. От името на вносителите - господин Янев, да защитите предложението си. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ние считаме, че министърът на вътрешните работи след този тежък прецедент, свързан със задържането на журналисти, не даде необходимите обяснения пред обществото и би следвало в пленарната зала министърът да обясни: как така за толкова кратък период от време се е получила информация и са проследени въпросните журналисти, за да могат да бъдат изведени за разпит от редакцията на в. „Галерия”? Има много смущаващи факти и обстоятелства, за които българското общество би следвало да получи ясна информация. Първо, дали изобщо е имало позвъняване на така наречената съседка? Второ, как точно министърът е узнал маршрута на колата; имало ли е друга кола, която проследява въпросните журналисти; както и защо същото нещо се е случило и при предишното заснемане на въпросния имот, само че не се е стигнало до разпит? разпит? Ние считаме, че е в интерес на самия министър и в духа на парламентаризма да чуем чуем смислени и реални обяснения. В противен случай остава усещането в обществото, че министърът на вътрешните работи използва ведомството, ръководено от него, за лични цели. Благодаря ви. Подлагам на гласуване предложението с правно основание чл. 43, ал. 3 от Правилника - като точка първа от Програмата на Народното събрание за тази пленарна седмица да бъде включено исканото изслушване по реда на чл. 99 от Правилника. Гласували

Благодаря Ви, госпожо председател! Искам да се обърна към мнозинството да преосмисли гласуването, което току-що направи, и с повторно гласуване това предложение да бъде прието.

Тези, които искате да ме репликирате, заповядайте в кафенето, готов съм за лични разговори. Действително е скандално всичко това, за което господин Янев говори, включително и светкавичното образуване на досъдебно производство. трябва да дойде и да отговори на този въпрос: дали е използвал своята власт и влияние, за да разпореди по някакъв начин образуването на досъдебно производство и, забележете, по негово обяснение, за доста тежко престъпление - опит за убийство ли беше, за умишлено прегазване на хора Действително случаят е много сериозен и ще помоля всички да подкрепите предложението ни, защото, както каза господин Янев, то е в интерес на самия министър. Той има да отговаря на доста въпроси, включително и на въпроса: защо вечерта, когато беше разстрелян Юри Галев, той се е срещал с Пешо Сумиста? Подлагам на прегласуване направеното процедурно предложение.

не е прието. Следващото предложение по реда на чл. 43, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е от името на Парламентарната група на Коалиция за България, в което се предлага като точка в дневния ред на Народното събрание за този период да бъде включен Законопроектът за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, вх. № 054-01-74 от 15 септември 2010 г., с вносители - Михаил Миков и група народни представители. Господин Миков, имате възможност да защитите предложението си. Благодаря Ви. Уважаема госпожо председател, вчера беше Димитровден и по една от последните прогнози на финансовия министър кризата поприключи. Това означава,

лица, за лица, които във връзка с променените критерии за енергийни помощи отпадат от енергийно подпомагане.

от 1 януари 2011 г., сега е предвидена от края на 2011 г. Много от тези хора, ако не получат тази добавка сега - от 1 януари, няма да стигнат до декември 2011 Затова моля да включим тази точка и да разгледаме този въпрос, включително апелирам към управляващото мнозинство. Благодаря ви. обсъждане на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Гласували

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Искам да ви обърна внимание, че в утрешния ден е насрочено заседание на четири парламентарни комисии, които в едно съвместно заседание ще разгледат два изключително важни въпроса, а именно първо четене на Законопроекта за държавния бюджет на Република България за следващата година и Законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Смятам, че това е скандално. Два толкова важни документа, които касаят основни параметри от развитието на България за следващата година, да се претупват на едно съвместно заседание на четири комисии. Досега управляващото мнозинство имаше алибито, че истинската парламентарна дейност се извършва в комисиите, където техните депутати могат да вземат отношение по разглежданите законопроекти. Сега лично на мен не ми е ясно как 80 души, колкото е численият състав като минимум на тези четири парламентарни комисии, ще разгледат едновременно Републиканския бюджет и бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Оставям настрана, че това заседание е насрочено в противоречие с нормите на Правилника, които допускат разглеждането на такива въпроси Знаете, предполагам, много добре, че Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм няма за ангажимент да разглежда бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Така че на мен не ми е ясно как точно ще се извърши съвместно това обсъждане. Идеята е една - да се смачка дебатът, да не се чуят аргументи, да не се спори и да не се дебатира по същество, нещата да се заметат, скандалните два бюджета да минат проформа през комисиите, след това по начина, по който знаем, че се случва това - в пленарната зала, и в крайна сметка да станат факт. Оставям настрана самата скандалност на съдържанието на тези два бюджета и тяхното предварително критикуване от всички парламентарни групи, без тези на ГЕРБ и на „Атака”. Моля Ви да използвате правомощието си по чл. 27 от Правилника и да пренасрочите заседанията на постоянните комисии за други дати, за да се случи един истински дебат по тези два толкова важни бюджета, а не просто нещата да се заметат.

където се предвижда постоянната комисия да се свиква на заседание от нейния председател по искане най-малко на една трета от членовете й или от председателя на Народното събрание, да упражня правомощия, но смятам, че това се отнася само за свикване, а комисиите в момента са свикани. Става реч за пренасрочване на тези заседания. Те са свикани по една от хипотезите, а именно от техните председатели. Ще разговарям с председателите на комисиите в посока на Вашето искане.

Законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения. Вносители – Янаки Стоилов, Корнелия Нинова и Валентина Богданова. Водеща е Комисията по здравеопазването; Законопроект за Бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Съпътстваща е Комисията по труда и социалната политика; Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. Вносители – Иван Вълков и група народни представители. Водеща е Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Съпътстващи: Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията по бюджет и финанси, Комисията по правни въпроси, Комисията по регионална политика и местно самоуправление; - Законопроект за Бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2011 г. Вносител: Министерски съвет.

Следващият Законопроект е за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Австрия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото и на протокола към нея. Вносител: Министерски съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Съпътстваща е Комисията по външна политика и отбрана Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Вносител: Министерски съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. Съпътстващи: Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и Комисията по околната среда и водите. На 22 октомври 2010 г. от Националния статистически институт е постъпила „Справка за дефицит и дълг на сектор „Държавно управление” през 2009 г.”. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. земеделието и горите относно Законопроект за денонсиране на Споразумението за създаване на Международната организация за развитие на рибарството в Източна и Централна Европа (Еврофиш), Постъпили са доклади от комисиите, на които е разпределен законопроекта. Водеща е Комисията по земеделието и горите. Съпътстваща е Комисията по външна политика и отбрана. С доклада на Комисията по земеделието и горите ще ни запознае председателят й госпожа Десислава Танева. „ДОКЛАД за първо гласуване на Комисията по земеделието и горите относно Законопроект за денонсиране на Споразумението за създаване на Международната организация за развитие на рибарството в Източна и Централна Европа (Еврофиш),

2010 г. В работата на комисията взе участие господин Явор Недев – изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и експерти. Мотивите по законопроекта бяха представени от господин Недев, който обясни, че Международната организация за развитие на рибарството в Източна и Централна Европа (Еврофиш) има за задача да подпомага търговията и международното сътрудничество в областта на рибната индустрия. Членството на Република България в тази организация не е сред приоритетите на Глава осма „Рибарство” на Преговорната позиция на страната от предприсъединителния период, а е инициирано от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, като част от мерките за ускоряване премахването на действащата през 2001-2002 г. забрана за износ на риба и рибни продукти от България. Забраната за износ е вдигната и достъпът на българските фирми до европейския пазар е осигурен през 2003 г., в резултат на предприетите от българска страна действия по хармонизиране на законодателството в областта на рибарството и аквакултурите, въвеждането на съответните санитарно-технически мерки и засиленият контрол. За вдигането на забраната организацията Еврофиш няма принос. През годините на членство са правени редица опити за използване посредничеството на Еврофиш за осъществяване на бизнес контакти и привличане на инвестиции с цел последващ експорт на български рибни продукти. Изпращани са запитвания и предложения за проекти, но особен интерес на частния сектор не е регистриран. За изминалия период на членство в Еврофиш, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури е внесла около 215 000 лв. членски внос, като ежегодната финансова контрибуция за страната ни от първоначалните 10 000 щ. д. е увеличена на 15 000 щ. д., а от 2004 г. по решение на Управителния съвет на редовната среща на Еврофиш тази сума е вдигната на 20 000 евро с пълзящо годишно нарастване от 2 на сто. Основен приоритет в дейността на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури е ускоряване на усвояването на субсидии по Европейския фонд за рибарство. Това изисква допълнителна мобилизация на средства от бюджета на агенцията, който следва най-рационално да се използва в сферата на контрол на риболовните дейности и усвояване на субсидиите от Европейския фонд за рибарство, предвид тежката икономическа криза. В разискванията участие взеха народните представители Пенко Атанасов, Юнал Тасим и Венцислав Върбанов. На въпрос на народния представител Пенко Атанасов, кои други страни – членки на Европейския съюз, са членове на Еврофиш и има ли други държави, предприели процедура по денонсиране на споразумението, господин Недев отговори, че по неофициална информация още четири страни смятат да започнат такава процедура и да прекратят членството си. Народният представител Юнал Тасим постави въпроса какви са потенциалните възможности, които дава членството на страната ни в Еврофиш, от които България не е била в състояние да се възползва по една или друга причина. Господин Недев отговори, че организацията трябва да подпомага страните членки в търговията и международното сътрудничество в областта на рибната индустрия, но въпреки усилията на осем ръководители на агенцията и на няколко правителства това не се е случило. Той обясни, че са направени консултации от големите асоциации в сектора, които също считат, че няма реализирани особени ползи и страната ни не е получила никаква прагматична помощ от страна на организацията Еврофиш. заключение господин Недев подчерта, че предвид средствата, които страната ни внася ежегодно за членството си и изключително неубедителните резултати, счита за необходимо споразумението да бъде денонсирано. Народният представител Венцислав Върбанов изтъкна, че няма основание да се съмнява в представените аргументи и ще подкрепи законопроекта. земеделието и горите с 10 гласа „за”, без „против” и 5 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за денонсиране на Споразумението за създаване на Международната организация за развитие на рибарството в Източна и Централна Европа

С доклада на Комисията по външна политика и отбрана ще ни запознае председателят й господин Доброслав Димитров. Заповядайте, господин Димитров. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги! „ДОКЛАД на Комисията по външна политика и отбрана относно Законопроект за денонсиране на Споразумението за създаване на Международната организация за развитие на рибарството в Източна и Централна Европа (Еврофиш), № 002-02-39, внесен от Министерския съвет на 5 октомври 2010 г. На редовно заседание, проведено на 7 октомври 2010 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. През годините на членство на България в Еврофиш, от 2003 г. до сега, са направена редица опити за използване посредничеството на международната организация за осъществяване на бизнес контакти за възможно привличане на инвестиции с цел последващ експорт на български рибни продукти. В централата на Еврофиш са изпратени запитвания за интерес и предложения за проекти с потенциални инвеститори и фондове от европейски страни, но досега без резултат. През 2003 г. в резултат на предприетите от страна на Република България действия по хармонизиране на законодателството в областта на рибарството аквакултурите и съобразените с тях санитарно-технически мерки и засилен контрол забраната за износ бе вдигната и достъпът на българските фирми до европейския пазар бе осигурен при съобразяване с изискванията на съответните регламенти. Не може да се твърди, че присъединяването на страната ни към Еврофиш е оказало сериозно въздействие за премахването на забраната за износ на риба и рибни продукти. Следва да се има предвид, че участието на Република България в Еврофиш не е фигурирало сред приоритетите на Глава осма „Рибарство” на Преговорната позиция на страната от предприсъединителния период. За изминалия период на членство в Еврофиш Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) е внесла около 215 000 лв. членски внос, а страната и секторът не са получили съществени ползи от участието си. След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана единодушно прие следното становище:

Благодаря. Изказвания? Няма. Подлагам на първо гласуване Законопроекта за денонсиране на Споразумението за създаване на Международната организация за развитие на рибарството в Източна и Централна Европа (Еврофиш). Гласували

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! На основание Правилника за

„ЗАКОН за денонсиране на Споразумението за създаване на Международната организация за развитие на рибарството в Източна и Централна Европа (Еврофиш) Член единствен. Денонсира Споразумението за създаване на Международната организация за развитие на рибарството в Източна и Централна Европа (Еврофиш),

с който ще ни запознае Галина Милева. Заповядайте, госпожо Милева. ДОКЛАДЧИК

„ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, № 054-01-82, внесен от народните представители Красимир Ципов, Николай Петков и Цветан Сичанов на 15 октомври Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на свое заседание, проведено на 21 октомври 2010 г., обсъди внесения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, № 054-01-82, внесен от народните представители Красимир Ципов, Николай Петков и Цветан Сичанов на 15 октомври 2010 г. Законопроектът бе представен от народния представител Красимир Ципов. С него се предлагат промени предвид предстоящото присъединяване на Република България към Шенгенското пространство, като се цели прецизиране правомощията на Комисията за защита на личните данни. Предвижда се комисията да участва както в преговорите, така и в сключването на двустранни и многостранни споразумения по въпроси от своята компетентност. Това ще допринесе за създаването на гъвкавост при осъществяване дейността по защита на личните данни с оглед гарантиране правата на физическите лица в тази област. На комисията се предоставят изрични правомощия при провеждане на обучение, като по този начин се въвежда и утвърждава унифицирана методология при провеждане на обучението на национално ниво за постигане на единни стандарти за защита на данните. С разписването на това правомощие в закона се улеснява по-нататъшната работа на комисията при определяне на кръга от администратори, които имат отношение към действието на Националната Шенгенска информационна система. Друга важна промяна касае правомощието на физическото лице относно правото на достъп до информация при обработването на лични данни. С предлаганата промяна се премахва времевото ограничение на това правомощие и се задължава администраторът да предоставя исканата информация безплатно. В резултат на проведените разисквания Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред подкрепи единодушно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, № 054-01-82, внесен от народните представители Красимир Ципов, Николай Петков и Цветан Сичанов

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ще ви запозная с мотивите към Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни. Необходимостта от предприемане на изменения в закона произтича от направени препоръки от страна на оценяващия екип по време на мисията за оценка в областта на защита на личните данни през 2009 г. по линия на подготовката за присъединяване към Шенгенското пространство. Съгласно доклада от инспекцията е целесъобразно изготвянето на промени в някои законови текстове. В тази връзка в Националния план за действие за пълно прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген и за премахване контрола по вътрешните граници за 2010 г. е предвидено изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни. правомощията на комисията е включено осъществяване защита на лицата при обработване на техните лични данни, реализиране на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на закона. С оглед на това се допълват правомощията й, като се предвижда тя да съдейства за провеждането на държавната политика в областта на защитата на личните данни и да участва в преговорите и сключването на двустранни и многостранни споразумения по въпроси от своята компетентност. Предложението ще допринесе за създаването на гъвкавост при осъществяване дейността по защита на личните данни с оглед гарантиране правата на физическите лица в тази област. Друга промяна е свързана с обстоятелството, че към настоящия момент комисията участва в редица международни инициативи, но е необходимо националната правна рамка да бъде приведена в съответствие с това фактическо състояние. Включването на нова разпоредба в закона относно правото на комисията да участва в дейностите на международните организации по въпросите в областта на защитата на личните данни ще бъде допълнителна гаранция за независимостта на личните данни Подобна препоръка е отправена и по време на мисията за оценка по Шенген за 2009 г. Провеждането на задължително обучение на администрацията на личните данни е друга препоръка от мисията за оценка на Европейската комисия по готовността на България за присъединяване към Шенгенското пространство. Предоставянето на комисията на изрични правомощия за осъществяването на обучение ще може да доведе и да утвърди унифицирана методология при провеждане обучението на национално ниво, та по този начин да бъдат постигнати единни стандарти за защита на данните. разписването на такова правомощие в закона ще се улесни по-нататъшната работа на комисията при определяне на кръга от администратори, които имат отношение към действието на Националната шенгенска информационна система и задължение за въвеждането на данни в нея и при дефинирането на области, по които да бъде организирано и проведено обучение по ШИС. Като национален орган по защита на личните данни, комисията отделя специално внимание на упражняването на правата на физическите лица. Директива 9546 (ЕО) за защита на личността срещу обработка на лични данни и за свободно движение на тези данни въвежда правото на лицата до достъп за отнасящите се за тях лични данни, без принуда, на разумни интервали от време и без прекалено забавяне или разходи. Настоящата редакция на чл. 28, ал. 2 от Закона за защита на личните данни обаче е предвидила, че дадено лице може да упражни своето право и да получи информация безплатно веднъж на 12 месеца. Тълкуването на този текст налага извода, че за упражняването на своето право на достъп повече от веднъж годишно, лицата дължат заплащане на определена такса. Подобно тълкуване противоречи на изискването на директивата и е необходимо привеждането на законовия текст в съответствие с разпоредбата на европейския акт. В тази връзка са отправени критики по време на оценката по Шенген през 2009 г. и е направена препоръка за промяна на разпоредбата по чл. 28, ал. 2 от Закона за защита на личните данни. Целта на предложението за промяна в чл. 28, ал. 2 от Закона за защита на личните данни е да се уреди по безспорен начин, че лицата имат право на достъп до техните лични данни безплатно. Предложеният Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет. Благодаря. Има ли други народни представители, които желаят да вземат думата? Няма. Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни. Гласували

Благодаря, госпожо председател. Първо, правя процедурно предложение за допускане в пленарната зала във връзка с второто гласуване на законопроекта на господин Веселин Вучков – заместник-министър на вътрешните работи, господин Иван Шаренков – директор на дирекция „Международни проекти” на МВР, господин Борис Димитров – директор на дирекция „Човешки ресурси” в МВР, и госпожа Снежана Малеева – началник отдел в дирекция „Европейски съюз и международно сътрудничество”. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в пленарната

„Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителите за наименованието на закона.

По § 68 има направено предложение от народните представители Корнелия Нинова и Атанас Мерджанов. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя текста на вносителя за §

Ан блок гласуваме параграфи с номера от 4 до 8 включително, които се подкрепят от комисията.

Гласуваме параграфи с номера 10, 11 и 12. Режим на гласуване.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17: „§ 17. В чл. 37в се правят следните изменения и допълнения: Създава се нова ал. 2: „(2) При осъществяване на дейността си главният секретар на МВР се подпомага от дирекция „Международно оперативно сътрудничество” и Специализирания отряд за борба с тероризма.” 2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея текстът преди т. 1 след думите „областните дирекции” се добавя „дирекция „Международно оперативно сътрудничество”, Специализирания отряд за борба с тероризма, дирекция „Специална куриерска служба”. 3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4

Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 17, съгласно доклада.

Гласували 92 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 9. Предложението е прието. ДОКЛАДИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По § 18 има направено предложение от народните представители Корнелия Нинова и Атанас Мерджанов. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 19, който комисията подкрепя.

Няма. Подлагам на гласуване предложението по вносител за § 20, което комисията подкрепя.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 18, което комисията подкрепя.

Няма. Подлагам на гласуване предложенията на комисията за параграфи 21, 22, 23, 24 и 25, които комисията подкрепя.

Гласували 87 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 7. Предложенията са приети.

уважаеми господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа! Използвам случая да честитя на новия университет.

Михаил Миков показва тълковен речник.) Ако искате да Ви прочета, ако искате да не Ви чета, господин министре, видно е, че става въпрос за различни функции. В комисията настоявахме да остане охрана на държавната граница като същинска функция на Гранична полиция. Не виждаме абсолютно никакъв смисъл само с терминологично тълкуване да се смята, че контролът поглъща и охраната, още повече, че когато има спор, е по-добре да си остане досегашният текст. От години, от много години, има охрана и контрол на държавната граница. Сега охраната лекичко изпада. изпада. Предлагам да обсъдим този въпрос, защото е твърде съществен – отпадането на охраната на държавната граница от функцията на Гранична полиция. Ето го в речника, ако иска някой – взел съм го, може да прочете, за да се види семантичната разлика, което ще предопредели и функциите.

охраната и контролът са различни функции. Неслучайно досега в закона пише, че осъществява охрана и контрол на държавната граница. Не може с единствения аргумент, че контролът поглъща охраната, да отпада тази съществена функция на Гранична полиция. Затова ние предлагаме да не отпада досегашната редакция на текста и да си остане 52б – „охрана и контрол на държавната граница”, а не само „граничен контрол”. Граничният контрол не включва или може да се тълкува, че не включва охраната на държавната граница, най-малкото поради разликата в двете понятия. Предлагам да се обсъди първо този текст и чак след това да се гласува. Благодаря ви.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

Не виждам защо трябва да поставяме на въпрос нещо, което е въпрос на тълкуване, но Ви уверявам, че в компетентността на Гранична полиция си остава и охрана на границата. За нас не е проблем да остане и охраната, така че в тази посока не смятам, че е необходимо това да прави някакво противопоставяне или някакво неразбиране от страна на господин Миков и неговата парламентарна група. Миков.) В тази посока няма пречка да остане „контрол и охрана на държавната граница”, за да отпаднат всякакви коментари или тълкувания в някаква погрешна посока. Това, че има леко неразбиране не означава, че трябва да се конфронтираме, а пък и този текст по никакъв начин не създава някаква сложност, ако бъде приет в тази му редакция, която се предлага. Нека да остане – контрол и охрана. Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Корнелия Нинова и Атанас Мерджанов - § 30 по вносител да отпадне, което предложение комисията не подкрепя.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Корнелия Нинова и Атанас Мерджанов, което комисията не подкрепя.

Благодаря Ви, господин председател. С предложението на колегите от Коалиция за България ще отпадне т. 1 от чл. от чл. 52б, а именно: „охраната и контролът на държавната граница” да се замени с „граничен контрол”. оглед на това правя редакционно предложение т. 1 на § 26 да придобие следния вид в ал. 1 – думите „охрана и контрол на държавната граница” се заменят с „граничен контрол и охрана на държавната граница”.

Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа! Въпросът е концептуален и го дискутирахме и на първо четене.

да върши с достатъчен статут. Това, което се предлага – разтурянето на тази Главна дирекция и прехвърлянето на служителите оттам съответно в „Криминална полиция” и в „Борба „Борба с организираната престъпност”, е техническият и по-малкият въпрос. По-големият въпрос е, че Министерството на вътрешните работи няма да има на достатъчно високо равнище методически и контролен капацитет. Контролът при всички случаи ще се върши от полицейските началници, независимо на какво равнище - независимо дали са на „Криминална полиция”, или на „БОП”, или на областната дирекция, или на районното полицейско управление. По този начин се създават рискове не винаги законът да е на първо място в контролната дейност. До момента нещата бяха ситуирани така, че относителната самостоятелност на разследващите полицаи или на дознателите им даваше една възможност да са и относително независими. Това беше заложено в закона на достатъчно високо равнище. Оттук-насетне те стават единствено и само подчинени на преките си началници. Така че този въпрос може би трябва да се дискутира По-добрата работа, по-доброто взаимодействие между отделните структури не означава непременно премахване на тази относителна самостоятелност, на този, на високо равнище, методически контролен капацитет. Това през годините в България е установено не само след 10 ноември, а и преди 10 ноември - тази специализация и натрупване на методически възможности. Смятам, че едно такова решение ще доведе до влошаване на качеството на работата в една твърде важна за МВР сфера, на една твърде важна функция – събирането на доказателства. И на първо четене си позволих да кажа, и с това ще завърша, големият проблем на Министерството на вътрешните работи е, че от единия край има една огромна фуния, в която се изсипват заявителски материали, справки, сигнали от изпълнителна власт, от граждани, а от другия край има един един твърде тесен изход по отношение на качеството на събиране на доказателства. Премахването на специализацията под лозунга „По-добро взаимодействие и сътрудничество” ще доведе до влошаването на качеството на събираните доказателства. А те в крайна сметка се

Господин Петров, заповядайте. Господин председател, господин министър, уважаеми господин Миков! Смятам, че Вие сте на мнение, че в крайна сметка всички тези промени – и Вие дори го желаехте, се правят с цел да може действително да има едно по-бързо и по-работещо досъдебно производство. Мотивите, които Вие изтъкнахте тук, че едва ли не премествайки дознателите в „Криминална полиция”, непосредствено при оперативните служби, сякаш това ще разводни работата и ще доведе до някакви може би субективни постановления, които няма да отговарят на наказателния процес. В комисията стигнахме до становището, че близкото взаимодействие между оперативните служби и самите дознатели ще доведе тъкмо до обратното – до още по-добра работа и събиране на годни доказателствени средства. Това беше и целта. Другата промяна е, че всички полицейски органи вече могат да работят по определени дознания в зависимост от състава на престъпленията. Всичко това се прави на базата на онзи опит, който имат западно-европейските държави. Ние просто черпим техния опит и се доближаваме до техните практики, които е доказано, че са ефективни. Искайки една главна дирекция да бъде някакъв методически орган и да упражнява контрол се губи непосредствената връзка на ниските нива. Нали това беше целта: оперативен работник-разследващ полицай, по-добро взаимодействие, събиране на качествени и годни доказателствени средства и добро представяне в съдебната фаза

и в предишни случаи, и сега упражнява контрол и тя е гаранция за законност. Благодаря. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, дами и господа, уважаеми господин Петров! Ако България имаше опита на разследващата прокуратура, която е изграждана в Западна Европа може би стотина години в това съотношение, сигурно въпросът би стоял по друг начин. При нас на все още не сме изградили капацитета, навиците, ако щете –навикът на прокурора да отиде на огледа още от първоначалните следствени действия и да даде указания, и тогава могат да ги вършат.

и връща. Чака и връща! Затова се изисква капацитет, необходим в МВР. Едва ли може по юридически въпроси, които често са свързани с работата на разследващия, на дознателя, неговият пряк началник да му дава методически указания. Нужно е и вътре в системата МВР да има собствен капацитет за тази правна дейност, имам предвид методическите указания. Премахването на този капацитет прави по-негодна, по-слабо подготвена, по-ниско квалифицирана системата. Да не говорим, че с прехвърлянето в другите структури много често някой началник ще се изкуши да възлага и други функции, далече от функциите на разследващия полицай. И сега има възмущение, че те само това вършат. Проблемът е, че са малко. Ако тези квалифицирани хора а 5 или 10 хиляди, тогава няма проблем те да се занимават и с оперативна работа. Проблемът е, че са малко! Тези, които изкарат пет години, веднага се явяват на конкурси в прокуратурата и в съда и ги печелят, пет години опит с оглед с възможностите за заплащане в МВР, стават адвокати, не лоши адвокати. И постоянно добрият капацитет изтича от системата. Специализация и диференцирано заплащане – това е пътят да се натрупа силен капацитет. Иначе винаги хората ще работят 4-5 години, докато се научат, и ще мигрират към системи, осигуряващи им по-добър стандарт,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

Нали се стремим да отиваме към европейските полиции и добрите практики? Затова бяха направени промените в НПК – за да разширим кръга и да увеличим капацитета.

битовата престъпност. Умолявам Ви: нека се придържаме към това, което искаме да заложим като основа – европейски стандарти и европейски добри практики, които да бъдат възприемани. бъдат възприемани. Смятам, че повече искате да прилагате нещо, което не успяхте да направите, което се провали, а в момента искаме да направим стабилизиране на системата точно в тази посока. Благодаря ви. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Корнелия Нинова и Атанас Мерджанов – да отпадне § 27 по вносител, предложение, което комисията не подкрепя.

Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложенията на вносителя за параграфи 113 и 114, които комисията подкрепя.

По § 3 има направено предложение от народните представители Корнелия Нинова и Атанас Мерджанов. Предложението

господин председател, уважаеми колеги! Ние държим да остане старият текст по следните причини. Досега в областните дирекции на МВР са влизали паспортната служба и чисто полицейската работа, както и пожарната и аварийна безопасност. При разделянето на тези функции пожарната излиза и минава на директно подчинение в София. Това пречи най-малкото за осъществяването дейността на пожарната, както и за нейните превантивни функции. По-добре е да има общо ръководство и координация. Не знам защо МВР трябва да се лиши от специфичните и допълнителни функции, които може да върши един пожарникар?! Нашето предложение е да остане старият текст. Благодаря

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! В чл. 52 от Закона за МВР областните дирекции на МВР са определени като териториални структури за пожаро-безопасна, пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност при пожари, бедствия и аварии и катастрофи. Основният акцент в предлагания ЗИД на Закона за МВР е обединяването на Главна дирекция „Пожарна безопасност и спасяване” и Главна дирекция „Гражданска защита” в една Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, която е национална специализирана структура на МВР за осигуряване на пожарна безопасност, спасяване и защита при бедствия при условията и по реда на Закона за МВР и Закона за защита при бедствия.

нормално нашето предложение да бъде прието, така че да има някаква самостоятелност по отношение на пожарната безопасност и по отношение на областните структури

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители! Логиката на нашето предложение се състои в това, че се обезсмисля до голяма степен координацията на регионално равнище. Ние разбираме интереса и начина, по който се правят съответните структурни промени, но по-съдържателно и по-истински управленски щеше да бъде, ако действително въпросната главна дирекция бъде отделена в отделна агенция, в отделно ведомство, какъвто е примерът в много европейски държави. В противен случай ние по-скоро ще затрудняваме работата при извънредни ситуации, отколкото да я облекчаваме. Освен това се нарушава една дългогодишна традиция на съвместителство, на оперативно взаимодействие, където хората по места имат достатъчно сериозен опит. Благодаря. Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Корнелия Нинова и Атанас Мерджанов - § 30 по вносител да отпадне, което предложение комисията не подкрепя.

Има направено предложение от народните представители Корнелия Нинова и Атанас Мерджанов за създаване на § 30а. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 31: „§ 31.

Дирекция “Управление на собствеността и социални дейности” е структура на МВР за извършване на материално-техническо осигуряване и социално обслужване на структурите на министерството. (2) За изпълнение на дейностите по ал. 1 дирекция “Управление на собствеността и социални дейности”: 1. подпомага министъра на вътрешните работи при управлението на предоставените на МВР недвижими имоти; 2. актува, води регистри и актови книги за предоставените на МВР имоти – държавна собственост, и контролира тяхното управление; 3. организира проектирането, изграждането и използването на обекти, свързани с дейностите на МВР, включително жилищен, почивен и болничен фонд, и осъществява експлоатацията, ремонта и съхраняването на въоръжение, техника и друго движимо имущество на МВР; 4. осъществява социално обслужване и други обслужващи дейности на служителите; 5. организира и осъществява технически контрол и специализиран технически надзор на сгради, машини и съоръжения, ветеринарномедицински дейности и държавен ветеринарно-санитарен контрол; 6. организира и изпълнява дейността по възлагане на обществени поръчки с бюджетни средства и осъществява контрол по изпълнението на договори за доставки, услуги и строителство; 7. осъществява методическо ръководство и контрол на съответните звена в структурите на МВР по предмета на дейността си. Чл. 52н. (1) Дирекция “Международно оперативно сътрудничество” е специализирано звено на МВР за организиране и координиране на международния обмен на оперативна информация, за координиране и методическо подпомагане на международното оперативно взаимодействие и за осъществяване на екстрадиция, предаване и трансфер на лица. (2) Дирекция “Международно оперативно сътрудничество” е на пряко подчинение на главния секретар на МВР. (3) За изпълнение на дейностите по ал. 1 дирекция “Международно оперативно сътрудничество”: 1. организира, координира, контролира и обменя международна и национална оперативна информация за нуждите на правоохранителните органи; 2. събира, обработва, анализира, съхранява и предоставя информация на национални органи и международни организации, на местни и чуждестранни юридически и физически лица, които имат законен интерес да я получат, за лица, вещи, събития и дейности, свързани с международната престъпна дейност; 3. осъществява взаимодействие с компетентните полицейски и съдебни органи по международното и общодържавното издирване на лица и вещи – обект на международно издирване; 4. може да участва в предаване и приемане на лица за екстрадиция и трансфер в страната и в чужбина въз основа на международни договори, по които Република България е страна, и в изпълнение на акт на орган на съдебната власт; 5. въвежда, актуализира и ползва информацията от информационните фондове на Генералния секретариат на Международната организация на криминална полиция – Интерпол, на Европол и на Шенгенската информационна система (ШИС); 6. организира, координира и осъществява обмен на информация и данни по Глава тринадесета, Раздел IIIа; 7. координира дейността на задграничните представители и служителите на МВР, участващи в мисии на международни организации и взаимодейства с офицерите за връзка на други държави. Чл. 52о. (1) Специализирани звена на МВР за осъществяване на специфична дейност са Специализираният отряд за борба с тероризма и дирекция „Специална куриерска служба”. (2) Дейностите на специализираните звена по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.” Изказвания няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 93, съгласно доклада.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията § 32 да бъде отхвърлен, заради отразяването му на систематичното му място в § 31. Моля, гласувайте!

със съответната промяна в номерацията им, както е по доклад, и предложенията, които комисията подкрепя.

По § 38 има направено предложение от народните представители Корнелия Нинова и Атанас Мерджанов – в ал. 1 на чл. 69а, след думата „ШИС” се поставя запетая и се добавят думите „след съгласуване с органа, подал сигнала”.

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, дами и господа! Става въпрос за транспониране на текст, който е свързан с Шенгенското законодателство.

след съгласуване с органа, който е подал в системата. Тук такова изискване няма. И какво може да се получи? Органът, който изземва вещта, тоест органът от българската полиция, който я изземва временно до 30 дни, после да носи гражданска отговорност в случай, че това не е било необходимо. Аз подробно изложих аргументи Шенгенската информационна система не е един замръзнал списък. Шенгенската информационна система е капацитет за комуникация между полицейски структури. момент може да е отпаднала необходимостта от задържането на вещта, а да не е отразено в системата. Затова предлагам прилагането на тази мярка по ал. 1, колегите предлагат: изземване временно за срок до 30 дни, да става след съгласуване с органа, който е вкарал искането в системата, за да може той напълно да носи своята отговорност за едно такова ограничаване на ползването на вещта. Иначе отговорността за налагането на тази мярка ще бъде пряко върху полицейския орган, който я прилага. Това в никакъв случай не противоречи на Шенгенското законодателство - даже напротив, по-пълно кореспондира с текста, ако не ме лъже паметта, 96-100, в тези рамки, от Конвенцията. Там е казано: „след съгласуване с органа, който е вкарал искането в системата”. Иначе, пак ви казвам, приемането на този текст означава, че едно неправомерно задържане на вещта само на основание сигнал в Шенгенската информационна система утре ще ангажира гражданската отговорност на този, който налага мярката, а не на този, който е подал в системата. Или, най-малкото, после ще има регрес към онзи, който е подал в системата - дълга и широка. Но гражданинът, ползването ползването върху чиято вещ е ограничено - това могат да бъдат пари, коли, там са изброени изрично, ще има право на граждански иск в случай на неоснователно изземване за срок от 30 дни. И ще отговаря МВР - няма да отговаря френският, немският или испанският полицай, който е вкарал тази вещ в системата. Едно такова условие, такава резерва - задържаш вещта, свързваш се с този, който я е вкарал, питаш го дали не е отпаднала необходимостта, казваш, че си я задържал, това е Шенгенската система. Тя е перманентна комуникация между полицейски структури, а не замръзнал списък (гледаме списъка - а, има я вещта в списъка). В тази комуникация може да се установи, че не е необходимо да се задържа вещта, а да се приложи наблюдение - тайно наблюдение. Това е другата алтернатива. Или изземват вещта, или, ако няма механизъм по вътрешното законодателство, се прилага тайно наблюдение.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

Шенгенската информационна система е актуална база данни. Когато се задържи и се изземва дадена вещ, след това се влиза в процедурата за правна помощ и за последващи действия. Ако е отпаднало, тогава вече тя се връща. В тази посока аз не смятам, че трябва да правим допълнителни уточнения. Другото - всъщност това е подобно на информационната система на Интерпол и на Европол за крадените коли. за крадените коли. Ние трябва да бъдем страна – членка на Европейския съюз, и да изпълняваме стриктно законодателството, свързано с Шенгенската информационна система. В тази посока мисля, че повече е от неразбиране това, което казвате и смятам, че не трябва да се възприема. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Корнелия Нинова и Атанас Мерджанов, което не се подкрепя

Предложението е прието.

По § 43 има направено предложение от Галина Милева и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 43, който става § 42: „§ 42.

думите „охрана на държавната граница” се заменят с „граничен контрол”. 2. В т. 2 думите „осъществяват паспортно-визов контрол и извършват проверки на стоките” се заменят с „извършват гранични проверки на лицата, предметите в тяхно владение”. 3. В т. 3 след думите „правилата за” се добавя „мирно преминаване”. 4. В т. 4 думите „граничния режим” се заменят с „режима на движение през границите”. 5. В т. 5 след думата „преследват” се добавя „и задържат”. 6. Създава се нова т. 6: т. 6: „6. извършват самостоятелно проверки в граничната зона на лица и превозни средства, както и на вещите и на стоките, които се пренасят или превозват от тях, включително и на тези, подлежащи на митнически надзор и контрол, като при констатирано митническо нарушение уведомяват незабавно митническите власти;”. Досегашните т. 6, 7, 8 и 9 стават съответно т. 7, 8, 9 и 10. 8. Досегашната т. 10 става т. 11 и в нея думите „граничния режим” се заменят с „режима на движение през границите”.” Изказвания? Господин Ципов, заповядайте. ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря Ви, господин председател. Тъй като в предходните членове заменихме термина „граничен контрол” с „граничен контрол и охрана на държавната граница”, не съм сигурен дали тук не трябва да направим същата промяна. Тоест в текста преди т. 1, преди думите „охрана на държавната граница” да се допълни текстът „граничен контрол”.

(момент, господин председател, да видим текста на чл. 85, ал. 1, за да бъде абсолютно коректно направеното предложение)

искам да направя предложение за редакционна поправка по § 45 във връзка с току-що прочетените текстове. Там е необходима редакционна поправка, тъй като в § 45, който става § 44,

Гласували 85 народни представители: за 74, против 1, въздържали се 10. Предложението е прието. Почивка. В 11,30 ч. продължаваме с писмени предложения за предложените редакционни промени по двата текста.